na iduću točku dnevnoga reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 711.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 Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministra financija poštovani Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa zaista najkraće, dakle ugovor između RH i Velikog Vojvodstva Luxemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu potpisan je 20. lipnja ove godine i to od strane našeg ministra financija gospodina Lalovca i gospodina Pierre Gramegna ministra financija Luxemburga. Nakon dva kruga pregovora koji su održani jednom u Zagrebu, jednom u Luxemburgu te su usuglašenim tekstom ugovora postignute brojne olakšice pri oporezivanju dohotka i dohotka …/Govornik se ne razumije./… država ugovornica i mogućnosti za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te povećanja stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. Tako da vjerujemo, očekivao sam da neće biti …/Govornik se ne razumije./… rasprave ali evo, kolega Šuker se javio pa ćemo rado saslušati stav Kluba HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelja uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govoriti će poštovani Ivan šuker. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra uz sve ovo što ste vi rekli javio sam se iz samo jednog razloga, s obzirom da smo danas raspravljali o izvršenju proračuna i s obzirom da se često čulo da čulo da plaćanje poreza na dividendu, ovo je jedan tipičan ugovor koji u principu govori tko taj porez plaća. Porez na dividendu plaćaju isključivo poduzetnici koji rade u Republici Hrvatskoj. Svi poduzetnici pa iz ove financijski možda jednog od najjačih središta ne računajući londonski city neće plaćati porez na dividendu jer je to tako definirano Zakonom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. A to samo govori da možda neku mjeru koja fiskalno nije toliko bitna smo doveli do toga da nam je to možda kočnica određenim stranim investitorima. Jer mnogi hrvatski poduzetnici su nažalost svoju likvidnost održavali u proteklim godinama na način da nisu isplaćivali dividendu. U trenutku kada je donesen zakon i kada je rečeno da će se to retroaktivno primjenjivati mnogi su dizali kredite, isplaćivali dividendu i onda opet radili pozajmicu vlastitom poduzeću jer bez tih sredstava praktički to poduzeće nije imalo nikakvih obrtnih sredstava. Dakle, moja namjera u ime kluba HDZ-a je bila isključivo to reći. I to je samo jedna odluka koja možda nekada se čini dobra ali kada pogledate njen krajnji fiskalni efekat je nikakav a perceptualno i kako nas gledaju drugi nanosi veliku štetu. I to je na tragu ovoga svega skupa da možda sve zakone, osobito ovakve u ovom Visokom domu treba dva puta raspraviti. Jer možda čovjek kada predlaže zakon čini mu se nešto najbolje međutim, u raspravama nekako ipak vidi neke argumente da možda nije u pravu i onda to napravi. Jer nažalost ovo je samo jedan od onih zakon koji je donesen za vrijeme SDP-a, pa kada je došao HDZ ga je ukinuo pa je SDP došao na vlast pa ga je ponovno vratio. Pa HDZ kada sutra dođe ponovno na vlast će ga ukinuti iz jednog jedinog razlog što se on odnosi na prvenstveno hrvatske poduzetnike jer ponavljam ovakvim aktom kojeg je Hrvatska ja mislim potpisala još je ostala jedna ili dvije zemlja članica Europske unije s kojima nije potpisan se regulira kako poduzetnici koji imaju tvrtke u Hrvatskoj i kada žele iznijeti dobit van plaćaju ili ne plaćaju porez. Hvala lijepa. Ali ćemo podržati ovaj prijedlog zakona.